Отже, прошу приготуватися до реєстрації.

Отже, прошу взяти участь в реєстрації і прошу зареєструватися. Зареєстровано 369 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради оголошую відкритим. До речі, хочу сказати вам, що під час останніх діалогів, коли ми мали теоретичні розмови про роботу українського парламенту, нами була узгоджена одна позиція – про введення єдиної електронної картки для народних депутатів, яка буде і входом в зал, яка буде і карткою для голосування. І я думаю, що це нам допоможе більш відповідально проводити реєстрацію і на ранкове, і на вечірнє засідання. Хочу сказати, що всі голови фракцій підтримали цю ідею. Вона реалізована в Європейському парламенті, і ми за зразком Європейського парламенту розпочинаємо підготовку, щоб і комітети були обладнані під електронну картку, і щоб всі входи були обладнані під єдину картку. Ми розуміємо, що технічно це займе певний час, але сподіваюся, що до кінця каденції ми вже зможемо цю систему впровадити в життя і почати працювати згідно цієї системи. І це буде велика перемога українського парламенту і великий крок в реформуванні українського парламенту. Теж хочу вам повідомити, колеги, що з 1-го по 7 квітня 18-го року в Україні з візитом перебуває делегація групи з міжпарламентських зв'язків Франція-Україна Національних Зборів Французької Республіки на чолі з головою групи пані Валерією Фор-Мунтян. Вона присутня в залі, уродженка України, уродженка Одеси. Давайте привітаємо нашу делегацію, привітаємо наших французьких побратимів. Ми впевнені, що дружба між нашими державами і народами буде розвиватися. І бажаю нам спільної співпраці і надалі. Дякую вам за підтримку України. Дякуємо! До речі, делегація перебувала в місті Авдіївка та Краматорську і здійснила виїзд на лінію розмежування та ознайомились з роботою контрольного пункту "Майорське". прошу уваги! По організації нашої роботи. В нас наступний йде блок питань національної безпеки і оборони, але ми ще зранку, коли включали питання в порядок денний, ми включили в порядок денний для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики). Під час включення в порядок денний сесії за цей закон голосували практично усі фракції українського парламенту. Включивши в порядок денний, я можу його поставити зараз на розгляд. І я думаю, що усі в залі, всі фракції підтримають. І я, колеги, оголошую про початок розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (8015). І я прошу підтримати пропозицію, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Якщо є розуміння, якщо є підтримка, давайте проголосуємо, колеги. Отже, ставлю на голосування пропозицію розгляду проекту Закону 8015 за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Позиція залу рішуча, щоб розглядати за повною. (Шум у залі) Я з повагою до принциповості народних депутатів. ми переходимо до розгляду проекту закону за повною процедурою. Я прошу найти Дмитра Йосиповича. Я ще раз поставлю на голосування пропозицію за скороченою, якщо не пройде, ми будемо розглядати за повною. Але будь ласка, Андрієвського апарат…

Колеги, автор законопроекту перебуває "в пробці" і каже, що буде хвилин за 5-7. (Шум у залі) Прошу. Ще не почали. Від комітету може хтось доповідати інший? Колеги, будь ласка, від комітету.

Колеги, будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця.

Колеги, отже, прибув на засідання Верховної Ради України головний доповідач. Зараз я ще раз поставлю пропозицію за скороченою процедурою, колеги. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Вже підійшли народні депутати. І, колеги, у нас потім іде блок безпекових питань. І я вважаю, ми попрацювали дуже інтенсивно до обіду, щоб ми показали таку ж саму ефективність і після обіду. Отже, я ще раз ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (8015) ми розглянули за скороченою процедурою. Давайте підтримаємо. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Підтримайте! Підтримайте, колеги, скорочену процедуру. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, ми близькі до прийняття рішення. Ще лишається один раз, я ще третій раз поставлю.

Отже, колеги, я поставлю ще раз на голосування скорчену. Якщо не буде голосів, ми підемо по повній. Але наголошую, тоді ми не встигнемо розглянути блок питань національної безпеки і оборони, яких очікує українська армія і український народ.

Отже, колеги, я ставлю заключний, третій, раз пропозицію – розгляд проекту Закону 8015 за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги, голосуємо. 166 – за. Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Андрієвського Дмитра Йосиповича.

до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (реєстраційний номер (1815), внесений народними депутатами України: Андрієвським, Гальченком, Сташуком, Шиньковичем, Рябчиним, Писаренком, Єфімовим та Мартовицьким. Проект розроблений з метою підтримки привабливості інвестиційної будівництва і інвестицій в цю галузь. Це, в першу чергу, стосується ветрогенерації, спрощує, значно спрощує узгодження процедур експертизи проектів будівництва об'єктів та уточнення характеристик віднесення об'єктів до класів наслідків. Законопроект розглянутий Комітетом з питань екологічної політики. На думку цього комітету, законопроект може бути підтриманий за основу. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради також вважає, що цей законопроект нагальний і може бути прийнятий за основу з урахуванням відповідних зауважень. Розглянувши та обговоривши на своєму засіданні 20 березня 2018 року проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (реєстраційний номер 1815), комітет прийняв рішення внести його на розгляд Верховної Ради та рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. І прошу провести запис: два – за, два – проти.

"Батьківщини" Рябчин, будь ласка, включіть мікрофон. Включіть, будь ласка, мікрофон за трибуною. Включено, будь ласка. 16:18:24 РЯБЧИН О.М. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Я є одним із співавторів даного законопроекту, і фракція "Батьківщина" сьогодні на засіданні фракції прийняла рішення підтримати цей законопроект. Він дозволить будувати об'єкти відновлювальних джерел енергії без зайвої бюрократизації. Коли ми зустрічалися з Вітровою асоціацією, вони показали кіпу документів, які потрібно зібрати для того, щоб збудувати вітряки. Вони дотичні до тих документів, майже, щоб збудувати атомну станцію. Це трошечки не має жодного сенсу, у всіх країнах підтримується будівництво саме об'єктів відновлювальних джерел енергії. Сьогодні наші шановні колеги з Французької Республіки, з якими ми зустрічалися, після візиту на Донеччину (за що їм окрема подяка), вони сказали, що вони бажають завезти в Україну французьких інвесторів. І вони зацікавлені саме в інвестиції в енергозбереження у відновлювальні джерела енергії. Якщо ми зробимо ці речі, ми зможемо покращити енергетичний баланс України саме за рахунок відновлювальних джерел енергії. А це "зелені" робочі місця, це наш внесок в боротьбу з глобальними змінами клімату. До речі, колеги, ми з вами повинні пишатися, що український парламент став одним з перших світі парламентів, який ратифікував Паризьку кліматичну угоду. Так, у нас в країні війна. Так, ці питання не є пріоритетом наразі для всіх громадян. У нас пріоритет – це мир та безпека. Однак це питання глобального виміру. Це питання єднання з європейським континентом. Це питання єднання з Америкою. Це питання єднання з глобальним світом, для яких це питання є конче вибори у Верховну Раду, будуть вибори Президента. Закликаю всіх кандидатів на президентську посаду, всі політичні сили включити питання "зеленого" розвитку в порядок денний своїх політичних партій та своїх політичних програм ми відрізнялися і саме по цьому. Підтримуємо даний законопроект. До другого читання доопрацьовуємо, тому що є зауваження, наприклад, по ОВД, той законопроект, який ми прийняли, чи потрібна така знижка, чи ні. І підтримуємо "зелену" енергетику. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії Галасюк. Будь ласка, пане Вікторе. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Наша команда підтримує всі законопроекти, спрямовані на те, щоб зробити Україну енергетично незалежною. Тому розвиток "зеленої" енергетики – це один з першочергових пріоритетів, тому що, розвиваючи її, ми не будемо закуповувати за кордоном енергоносії, які з'їдають наш торгівельний баланс і не дають можливість підвищувати рівень життя для українців, тому це першочерговий напрям. Але окрім розвитку "зеленої" енергетики, треба зробити магістральну ставку на видобуток українських корисних копалин. Тому що це повна дурня закуповувати за кордоном вугілля, закуповувати за кордоном природний газ, коли Україна має всі ці ресурси. Тому я дуже вдячний всім колегам, які підтримали нашу з Олегом Ляшком правку, якою ми встановили пільговий режим видобутку для українського природного газу, який починає діяти з цього року, 12 відсотків і 6 відсотків замість 28 і 14 відсотків. Дуже важливо, щоб український газ був дешевшим, тарифів, зменшення комунальних тарифів. Дуже важливо купувати українське вугілля. Ви подивіться, ми минулого року купили більше ніж більше ніж на 4 мільярди доларів США імпортного газу і вугілля – це абсолютно неприпустимо. Треба видобувати власні ресурси, їх споживати, але споживати ощадливо. Тому наступний пріоритет, який пропонує команда Радикальної партії, – масштабна енергомодернізація. Ви подивіться, влада 70 мільярдів гривень дає на субсидії, які тільки консервують проблему, перекладають в кишеню сировинних сировинних олігархів кошти наші з вами, платників податків, а на енергомодернізацію менше 1 мільярда. Так от наша команда внесла законопроект: мінімум 10 відсотків від субсидії – на енергомодернізацію. цього року мало вже бути 7 мільярдів, а не мільярд на енергомодернізацію, це реальна енергоощадність, зменшення тарифів і нові робочі місця для українців. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ і після нього ми перейдемо до голосування. Я дуже прошу запросити депутатів в зал. Голови фракцій, зорієнтуйтеся кого нема, запросіть, будь ласка, в зал, через три хвилини ми переходимо до прийняття рішення. І, секретаріат, прошу всіх повідомити, що обговорення завершується. Від фракції "Самопоміч" я запрошую до виступу Олену Бабак. Будь ласка, з місця так? Включіть мікрофон. 16:23:20 БАБАК А.В. Шановні колеги! Не треба говорити високих слів стосовно того, що парламент готовий підтримувати всі проекти, які стосуються розвитку відновлювальної енергетики. Але давайте звернемо увагу, що цей закон спочатку, наприклад, нас дещо ввів в оману своєю назвою. І він стосується всієї, начебто, відновлювальної енергетики. Однак, в цьому законі мова йде про спрощення процедур будівельного контролю лише для об'єктів, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, крапка. Більше того, зазначено, що мова йде про те, що можна буде перенести з класу наслідків або відповідальності об'єкт з СС2 до СС1 тільки в разі, якщо якщо буде відповідний висновок позитивний уповноваженого органу з охорони природного середовища. Тому, звичайно, ми підтримуємо тому що це не поширюється на всі об'єкти, як-то: на біомасу, геотермальну і так далі, так далі. А він стосується виключень тільки для електроенергії, виробленої з енергії вітру. Тому, безумовно, треба підтримати, немає тут проблем, а тільки поліпшення інвестиційного клімату саме цієї галузі. Тому ми будемо підтримувати за основу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Обговорення завершене, ми переходимо до прийняття рішення, і я дуже прошу всіх запросити в зал. І я прошу всіх зайняти робочі місця, з лож повернутися до своїх робочих місць. Колеги, я прошу, хто зараз знаходиться не на робочому місці, повернутись на робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо інвестиційної привабливості будівництва об'єктів відновлювальної енергетики) (№8015) за пропозицією комітету за основу, лишень за основу в першому читанні. І я прошу всіх взяти участь в голосуванні, я прошу всіх проголосувати. Хлопці, біля входу, проголосуйте, будь ласка. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо за основу. 8015 за основу голосуємо.

За-233 Рішення прийнято. Тепер, колеги, я прошу уваги. По фракціях покажіть, будь ласка. Показали по фракціях. Колеги, тепер я хочу поставити на рейтингове голосування ратифікацію, яка стоїть перед блоком національної безпеки і оборони. 0163 це проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції. Оскільки це є ратифікація, колеги, я хочу поставити його на рейтингове, якщо не буде голосів, щоб ми не ставили під ризик дану ратифікацію. Тому я прошу зараз взяти участь в рейтинговому голосуванні. І я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про ратифікацію, 0163. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Можемо входити? Входимо. Отже, наголошую, це законопроект наступний після 8015 в порядку денному, ми входимо в розгляд проекту Закону 0163. І я пропоную, колеги, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати за скорочений розгляд. Будь ласка. За-166 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову правління публічного акціонерного товариства Гриценка Олександра Вікторовича. Олександр Вікторович, будь ласка. ГРИЦЕНКО О.В. Шановний пане Голово, шановні народні депутати України! Маю честь представити на ваш розгляд та просити вашої підтримки у ратифікації проекту… щодо схвалення проекту Закону України про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. У рамках проекту залучається позика обсягом 150 мільйонів доларів США терміном до 35 років та з пільговим періодом у 4,5 роки. Метою проекту є кредитування експортоорієнтованих підприємств малого та середнього бізнесу. Реалізація цієї угоди також позитивно позначиться на українському банківському секторі, оскільки кредитування буде здійснюватися як безпосередньо "Укрексімбанком", так і через комерційні українські банки, які будуть залучені відповідно до критеріїв, Така схема реалізації проекту дозволить охопити ресурсами більш значну кількість підприємств у різних регіонах та галузях країни. "Укрексімбанк" забезпечить ефективне використання коштів, базуючись на попередньому успішному досвіді реалізації подібних проектів. Так, банком було реалізовано чотири проекти зі Світовим банком, і вони всі отримали найвищий… найвищі оцінки банку. Минулі проекти дозволять згенерувати на 1 долар позики майже 3 долари додаткового експорту цих підприємств. Важливо, що обслуговування цієї позики та погашення буде залучатися без… буде здійснюватися без залучення коштів державного бюджету за рахунок "Укрексімбанку". Тому велике прохання підтримати цей законопроект. Дякую вам. До співдоповіді запрошується голова комітету Ганна Гопко. Будь ласка. Шановний головуючий, дорогі народні депутати, громадяни! Комітет у закордонних справах ще 21 грудня 2017 року розглянув цей проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і ухвалив рішення більшістю голосі рекомендувати Верховній Раді прийняти згаданий законопроект та ратифікувати угоду. Але під час розгляду цієї ратифікації члени комітету ставили дуже чіткі чіткі запитання до представників "Укрексімбанку" щодо позики на суму 150 мільйонів доларів під гарантії України на 35 років з 4,5-річним пільговим періодом, які саме конкретні проекти, ініціативи бізнесу будуть підтримані? Чи є уже бачення у них під інвестиційне кредитування та фінансування обігового капіталу? Як далі це буде поширюватися? Тому ми закликаємо, зокрема, щоби "Укрексімбанк" міг використати цих 150 мільйонів для того, щоб дійсно наші найкращі підприємства малого і середнього бізнесу могли отримати доступ під дуже низькі відсотки, зважаючи і на пільговий період. Також, колеги, я хотіла сказати і звернутися до уряду напередодні Конференції з підтримки реформ, яка відбудеться в Данії, нам дуже важливо показати нашу стратегію, як ми бачимо куди і пріоритетні напрямки для публічних інвестицій, які забезпечать ріст ВВП 5-7 відсотків, які конкретно це повинні бути проекти. Також уряду потрібно збільшити центри компетенції управління проектами, також покращити інституційну спроможність, навіть ті кошти, які вже є, ефективніше освоювати. Бо якщо ми подивимося на звіт Рахункової палати, 49 відсотків коштів, які ми вже отримали, дуже неефективно використовуються. Тому заклик: ті кошти, які ми беремо під гарантії держави, ми хочемо, щоби краще підприємці змогли їх використати для розвитку країни. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Від "Блоку Петра Порошенка" Лесюк Ярослав передає Довбенкові. Будь ласка. Шановні колеги, проблема кредитування в Україні сьогодні надзвичайно актуальна і важлива, тим паче це дуже важливо для малих і середніх підприємств, в яких дуже великий дефіцит як кредитних ресурсів, так і взагалі обігових коштів. Я думаю, що Угода гарантійна з Міжнародним банком реконструкції і розвитку – це досить хороший інструмент для того, щоб ми могли наростити тут той потенціал, який закладений у малих, середніх підприємствах, особливо Я думаю, що в цій частині треба вітати угоду, яку підписав наш "Укрексімбанк". І я думаю, що в них достатньо сьогодні є тих можливостей, щоб саме експортоорієнтовані підприємства, їхні угоди, які укладені з партнерами інших країн, мали можливість бути реалізовані через можливості "Укрексімбанку". Тому я вважаю, що сьогодні нам треба підтримати ратифікацію цієї угоди і дати можливість розвивати експорт-імпорт наших підприємств, особливо в тій частині, де ми зараз ведемо пошук на нових ринках. І, я хочу сказати, є достатньо серйозний попит, але проблеми якраз гарантій, проблеми страхових можливостей були не до кінця реалізовані. Нам сьогодні є можливість допомогти. І я прошу всіх підтримати цю ратифікацію і голосувати "за". Спасибі.

Я звертаюсь до керівника "Укрексімбанку", і від відповіді на наші запитання буде залежати позиція нашої фракції. Скажіть, будь ласка, яка частина ОВДП, а яка частина реальних коштів є в структурі вашого банку? Це перше питання. Друге питання. За рахунок яких коштів ви збираєтесь віддавати ці кредитні кошти? Знову за рахунок бюджетного ресурсу? Чи за рахунок власних ваших коштів? Дякую за відповідь. Дякую вам. Від "Народного фронту" – Медуниця Олег. Відповідь по завершенню обговорення. Зараз не запитання, зараз виступи. Я дам в кінці відповісти, але зараз йдуть виступи від фракцій.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку – відома в усьому світі світова фінансова установа, яка вже дуже давно працює в Україні. В Україні вони реалізували більше 70 проектів як кредитного, так і грантового характеру. Ця установа не тільки кредитує, а й надає безповоротну фінансову допомогу в тих галузях суспільного управління, які потребують реформування. Це стосується охорони здоров'я, це стосується комунального господарства, енергозаощадження. Даний документ, який ми зараз ратифікуємо, дає можливість отримати довгі і дешеві гроші саме українським підприємствам реального сектору економіки. Тому я думаю, що обов'язок кожного народного депутата, який є тут в залі, підтримати ратифікацію даної угоди. "Народний фронт" підтримає цей законопроект. Дякую. Колеги, зараз буде заключний виступ. Після 3 хвилини буде голосування, тому прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал, тому що у нас голосів під час рейтингового було неймовірно мало, і тому необхідна максимальна мобілізація фракцій. Від Радикальної партії до слова запрошується Віктор Галасюк. Будь ласка, пане Віктор. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, дві третини європейського експорту – продукція промисловості. Дві третини українського експорту – це сировина і необроблена продукція. Європа спеціалізується на виробництві і на успіху, а ми спеціалізуємося як постачальник-донор сировини, талановитий людей, грошей для інших економік. Що пропонується зробити через цей пільговий кредит? Пропонується законсервувати структуру української економіки. Щоб ми залишились тим самим сировинним додатком. Чому? Тому що, незважаючи на неодноразові звернення команди Радикальної партії, уряд так і не змінив умови ратифікації цієї угоди. Треба дуже просту річ зробити: передбачити при цій ратифікації, що кредитуванню підлягають лише не сировинні, а виробничі підприємства, для того, щоб жодна сировина не потрапляла під ці пільгові кредити. Невже це так важко? Якщо б хотіли це зробити вже б зробили це давно. А так знову тягнуть і тягнуть цю історію. Хочуть кредитувати своїх друзів замість того, щоби створити прозоро, конкурентно, як цього вимагає закон Експертно-кредитне агентство. Сьогодні наступив 278 день порушення урядом Закону "Про Експортне-кредитне агентство". Воно мало бути створено 278 днів тому. Сьогодні я звернувся як заступник лідера Радикальної партії до Прем'єр-міністра з вимогою припинення порушення законності, створити ЕКА і ці кошти спрямувати на підтримку несировинного експорту, бо продукція коштує в 10 разів дорожче ніж сировина. Скільки можна вже тягнути українців в бідність, в залежність від закордонних кредитів? Треба задавати пріоритети економічної політики, виробництво готової продукції, високі технології, а не бізнес, як попередні 25 років, на сировині, на бідності українців і за рахунок українців. Ми за радикальну зміну економічної політики. Міняйте умови… Дякую вам. Від позафракційних, одна хвилина, Віктор Пинзеник. Від трибуни, так? Будь ласка, від трибуни. І я прошу, запрошую депутатів в зал. Шановні колеги, зробіть запит на Національний банк України, скільки кредитів видається на 5 років. Я думаю, що відповідь буде майже нульова. Я вже не говорю про кредити, які видаються на 10 років. Причина: у банків немає довгих пасивів. Більшість населення депозити тримають на рік, більше року немає. Підприємства мають поточні депозити. Банки не мають ресурсу для інвестиційного кредитування. У нас вперше з'являється проект, який пропонує кредит на 35 років. Та в нас нема такого кредитування. 150 мільйонів, ставка пільгова, пільговий період обслуговування кредиту. Є питання, про яке задавав Сергій Соболєв, воно немає відношення до цього кредиту. Бо проблема капіталу в "Ексімбанку" пов'язана зі старими кредитами, а мова йде про новий проект. І в нас немає сьогодні вибору поправити законопроект, ратифікувати чи ні. У нас є вибір: або ми приймаємо довгий кредит на 150 мільйонів доларів, або ми… ласка, 30 секунд. Закінчили. Колеги, Віктор Пинзеник переконливо попросив всіх підтримати. Давайте зайдемо всі в зал. Я бачу, депутати ще підходять. Будь ласка, зайдіть, колеги, всі в зал, займіть робочі місця. Було запитання від Сергія Соболєва. Я дає ще хвилину Гриценку Олександру Вікторовичу. І прошу займати робочі місця.

минулого року лише половина коштів в Україні була освоєна. Єдина програма, яка була повністю освоєна, це була програма з енергоефективності, яку зробив "Укрексімбанк". Величезне прохання, ми повністю освоїмо ці програми, ми сто відсотків вибираємо кошти, довгого ресурсу такого більше не надасть Світовий банк.

Велике прохання підтримати цей законопроект. Це експортна виручка, це робочі місця, які створюються в основному саме в малому та в середньому бізнесі. Вони не створюються у великих підприємства, вони створюються в МСБ у невеликих містах і селах. Велике прохання підтримати цей законопроект. Отже, переходимо до прийняття рішення. Колеги, прошу приготуватися до прийняття рішення. Зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) (номер 0163) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Колеги, важливе, відповідальне рішення, яке зміцнить Я прошу взяти участь в голосуванні і прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, уважно кожен голос. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. 248 – за. Рішення прийняте. Вітаю. Це, я вважаю, великий успіх і великий крок. Наступна ратифікація, теж коротка, колеги. Перепрошую, до мене надійшла заява від двох фракцій на оголошення, зробити оголошення з трибуни від фракції "Батьківщина" і фракції "Самопоміч". Вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я надаю слово для виступу 3 хвилини Вадиму Івченку. Будь ласка, пане Вадим. Шановні колеги, від імені 22 депутатів аграрного комітету, від імені аграрних асоціацій це: Всеукраїнська аграрна рада, Асоціація фермерів, від імені людей, які вже другий тиждень поспіль, починаючи від перекриття трас в регіонах, закінчуючи мітингами під Верховною Радою, просимо. Андрій Володимирович, в порядку денному стоять законопроекти 7403-2 і 7403, інші альтернативні. Ми просимо зараз, поки є кворум в залі, поки присутні депутати перенести і поставити на голосування. Колеги, аграрії вийшли в поле, вкрай важливо сьогодні прийняти цей законопроект, вже тепло. Ми знаємо, що сьогодні, якщо ми приймемо, ми розблокуємо процес повністю роботи посівної, тому що аграрії сьогодні мають знати, що вони будуть робити з соєю і яка буде майбутня ціна. Сьогодні питання стоїть у відшкодування ПДВ безпосередньо сільгосптоваровиробнику, відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку, свиріпи і так далі. Відповіді законопроекти є. Ми з вами зможемо їх фахово обговорити, повністю розкласти, що за чим, який законопроект, що несе і хто получить від цього, скажімо, свої вигоди. Ми за те, аби ми поставили і фахово обговорили, і показали всім вам, де є місце маленькому фермеру, де є місце дрібному, де є місце середньому, великому трейдеру. В тому числі ми пояснимо, як ми можемо туди втиснути кооперацію, кооперативи і дати можливість маленьким фермерам при об'єднанні отримувати відшкодування ПДВ, тим самим збільшуючи вартість своєї продукції. Колеги! Андрій Володимирович! Ми просимо зараз перенести, поставити в порядок денний і почати обговорення саме цих питань. Дякуємо, колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, я зараз ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України № 7403-2 і 7403-д, перенести в розгляді на зараз. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати.

І ми переходимо до наступного питання порядку денного. Колеги, наступне питання порядку денного теж ратифікація. Тому я теж поставлю спочатку рейтингове. Отже, я ставлю на рейтингове голосування проект Закону про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд (0170). Колеги, це рейтингове. Хто його підтримує, візьміть участь. Хто підтримує. Щоб ми його не завалили, колеги. Отже, хто підтримує 0170, рейтингове голосування. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

За-192 Мені видається, ми не можемо ставити під ризик. І ми переходимо до блоку питань. Ще раз? Давайте ще раз, добре, колеги. Колеги, це наступне питання порядку денного, це ратифікація Торгівельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд. Я ще раз поставлю рейтингове голосування. Хто підтримує даний проект закону, підтримує, прошу проголосувати, прошу взяти участь в рейтинговому голосуванні. Будь ласка, прошу голосувати. ми не витягнемо, хлопці. Ми переходимо нарешті до блоку питань національної безпеки та оборони, який стоїть наступний. І я ставлю перше питання цього блоку на розгляд. 7330 і 7331 – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони. І я звертаюся до залу з проханням, щоб ми проголосували за розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо. За-157 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді першого заступника міністра оборони Руснака Івана Степановича, приготуватися автор альтернативного Шкрум Олена Іванівна.

зазначений законопроект передбачає внесення змін до трьох законів України, зокрема, Закон "Про Збройні Сили України", Закон "Про оборону України", Закон "Про правовий режим воєнного стану". Пропонується змінити назву "Високомобільних десантних військ" на "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України". Зазначене врегульовує правові підстави виконання завдань за призначенням окремим родом військ Збройних Сил України – Десантно-штурмовими військами. Назва "Десантно-штурмові війська" точніше відображає специфіку, суть, принципи бойового застосування підрозділів та відповідає стандартам країн держав-членів НАТО. На сьогоднішній день частка Десантно-штурмових військ складає 80 відсотків від загальної чисельності зазначеного роду військ. Зокрема, до Десантно-штурмових військ організаційно входять: десантно-штурмові бригади,

Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Колеги, я поясню ситуацію з нашим альтернативним законопроектом. На момент реєстрації альтернативного законопроекту 7330-1 тоді минуло вже майже 7 місяців з того часу, як ми не могли прийняти і розглянути законопроект 6268-1. Стосовно такого важливого питання, якщо ви пам'ятаєте, як фактично, ті сім'ї учасників бойових дій, які померли через каліцтво, через травму, або через поранення, яке отримали в зоні АТО, але померли вже після звільнення зі служби, їх сім'ї не могли отримати жодної копійки, фактично, за смерть найважливішої для них людини. І я дуже дякую, насправді, всім авторам цього альтернативного проекту, які тоді, намагаючись вирішити цю ситуацію, подали цей альтернативний законопроект, щоб і увагу Президента, і увагу ЗСУ, і увагу Верховної Ради підняти до такого важливого питання. з трьох різних фракцій, це були і позафракційні депутати, і пан Тетерук з "Народного фронту", і пан Олексій Рябчин, якому я дуже дякую, з "Батьківщина", і пан Пастух з "Самопомочі". І тоді, дійсно, завдяки, в тому числі цьому, нам вдалося прийняти в першому читанні законопроект 6268-1. Але я прошу пришвидшити все ж таки розгляд цих питань, тому що по всій країні вже є більше 25 позовів проти держави від сімей тих людей, чиї близькі родичі померли після звільнення зі служби через травму, каліцтво й поранення, яке вони отримали на службі, проти держави. Це абсолютно неправильно, і нам це треба вирішити законодавчо. А цей законопроект, розуміючи важливість питання оборони, ми якраз для цього й подавали, і ми, я думаю, очікуємо від Президента всі. Всі фракції очікуємо системних великих змін для захисту наших військовослужбовців і їх родин, а не просто перейменування в одну строчку одного виду військ на інший вид військ. Саме цього і ми, і суспільство очікуємо від Президента України. А цей законопроект я за погодженням зі співавторами знімаю. Дякую, колеги. Дякуємо за конструктивну позицію. До слова запрошується співдоповідач секретар Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Прошу вас до слова, пане Вінник. Комітет з питань нацбезпеки і оборони розглянув законопроект, поданий Президентом України з питань перейменування Високомобільних десантних військ у Десантно-штурмові війська. Це робиться шляхом внесення змін в Закон України "Про Збройні Сили" і Закон України "Про оборону". Що стосується альтернативного. Дійсно, єдина відмінність у позиціях полягала в необхідності врегулювання питання щодо виплати одноразової допомоги в результаті настання смерті по причинах отриманих поранень під час проведення антитерористичної операції або заходів з забезпечення національної безпеки. Дійсно, цей проект як альтернативний був відхилений, тому що комітетом спільно з колегами з інших фракцій був підготовлений профільний законопроект, який вже пройшов перше читання, зараз знаходиться в комітеті. Вже пройшов, власне, підготовку комітету до другого читання, підготовлена порівняльна таблиця і нам треба його тільки проголосувати в залі. Я вірю, що на найближчому засіданні це може трапитись. Тому комітет підтримує за основу і в цілому президентський проект про внесення змін до деяких законів України з питань оборони, і що дозволить перейменувати Високомобільні десантні війська у Десантно-штурмові війська. Прошу голосувати в цілому. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записати на обговорення законопроекту 7330, тому що альтернативний знято з розгляду автором. Прошу.

Будь ласка, Ігор Мосійчук. Ігор Мосійчук, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Наша фракція завжди підтримувала і буде підтримувати всі законопроекти, які направлені на посилення обороноздатності української держави. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати всі законопроекти, які направлені на соціальний захист українських військовослужбовців, захисників та членів їхніх родин, тому відповідно підтримаємо і цей законопроект. В той же час, користуючись нагодою, хочу озвучити позицію фракції Радикальної партії в зв'язку з подіями, які були сьогодні. Як заявив лідер нашої фракції Олег Ляшко, в зв'язку із розкриттям теракту під телеканалом "Еспресо", ми вимагаємо від Президента України, який відповідає за міжнародну політику, Міністерства закордонних справ та наших міжнародних партнерів реакцію на цей терористичний акт, в результаті якого загинуло 2 людини, а саме, розриву дипломатичних стосунків з країною-агресором, країною-терористом Російською працівників дипломатичних установ з країни-терориста. Ми в знак солідарності українська держава з Британією, де було отруєно 2 громадянина Британії, відкликали 13 дипломатів. Вимагаємо такої самої рішучою реакції на вбивство українців. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від фракції "Блок Петра Порошенка" народний депутат Давиденко. Запрошуємо вас до слова.

Ми рахуємо, все, що стосується оборони, потрібно займатися не популізмом, а потрібно голосувати і терміново і поменше обговорювати. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від "Батьківщини" Сергій Євтушок до слова запрошується. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Дякую, пані головуюча. Насправді, звичайно, мова йде про елітні наші війська, і фракція буде підтримувати дану ініціативу. Проте я вкотре хотів би звернутися і до доповідача, який щойно доповідав цей законопроект. Якщо мова йде про елітні війська, то, звичайно, потрібно підходити комплексніше до якості, до соціальних їхніх складових, ті, хто служать в цих військах. і до Президента України у нас звичайно є питання, тому що не може цей Закон бути такою ініціативою "аж-аж-аж"! Дайте системні речі, дайте якісь певні соціальні складові напрацювання для тих, хто служать у даному роду військ, і це буде якраз правильна і ситуація і правильна історія. А цю ініціативу, звичайно, ми підтримуємо, але вважаємо не того рівня, не рівня Президента вносити такі ініціативи. Дякую. Шановні колеги, я хочу звернутися до представників інших фракцій. Чи всі фракції виступили в рамках обговорення законопроекту 7330 проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони? Я хочу нагадати, що мова йде про перше читання, ми обговорюємо тільки до першого читання законопроект. Шановні колеги, так! Я… Будь ласка, хвилину пану Віннику я надаю для висловлення такої, я так розумію, консолідованої позиції залу. Будь ласка. це надзвичайно простий проект. Він важливий, і тому я вважаю, що нам його треба голосувати зараз в цілому. Єдине що, щоб не було жодних регламентних зауважень, посилаючись на висновок Головного науково-експертного управління, який говорить, що нам треба конкретизувати назву законопроекту, ми пропонуємо під стенограму зараз змінити його назву: "Про внесення змін до деяких законів України з питань оборони (щодо Десантно-штурмових військ)". Він таким чином стає абсолютно досконалим. Можна голосувати в цілому прямо зараз. Немає ніякої дискусії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу повертатися всіх до сесійної зали. щаслива хвилина, коли є консолідація всіх фракцій і груп, і вимога голосувати не в першому читанні, а в цілому, ніхто не заперечує. Я прошу депутатів повернутись до сесійної зали. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони за основу та в цілому на вимогу всіх фракцій. Прошу голосувати. З поправками, озвученими під стенограму секретарем Комітету з питань нацбезпеки і оборони Іваном Вінником. Прошу голосувати з цими поправками. За основу та в цілому. Будь ласка.

Шановні колеги, прошу депутатів повернутися до своїх робочих місць. Ми зараз поставимо на повернення це голосування. Але я дуже прошу повернутись до сесійної зали. Говорять колеги: ставимо на голосування за основу та в цілому – і потім самі ж зривають це важливе голосування. Будь ласка. Шановні колеги, повернулися. Шановні колеги, я просто зараз змушена буду тоді ставити на голосування тільки за основу. Я зараз ставлю питання на повернення законопроекту про внесення змін до деяких законів України з питань оборони (7330). Прошу проголосувати за повернення. І прошу зайти всіх до сесійної зали, повернутися. Йде голосування, дуже важливе голосування. Прошу повернутися, шановні колеги. Голосуємо. Повернутися до розгляду.

Шановні колеги, я думаю, не всі зорієнтувалися. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Зараз ми повернемося і потім поставимо на голосування. Я прошу зараз зайти всіх в зал і зайняти робочі місця. Отже, колеги, перше голосування – повернутися. А потім я поставлю на голосування знову. підходять вирішальні голоси, і я ставлю на голосування першу пропозицію – повернутися до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони (7330 і 7330-1). Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Уважно, кожен голос має вагу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-240 І тепер я ставлю проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони (7330) з поправкою, яку під стенограму з трибуни Верховної Ради озвучив представник комітету Вінник Іван, за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-236 Закон прийнято. Колеги, до мене надійшла заява від двох фракцій на перерву. Це від фракції "Блоку Петра Порошенка" і "Волі народу". І я запрошую до виступу від двох фракцій. Шановні колеги! Почалася посівна кампанія, але аграрії замість того, щоб виходити в поле і працювати, вони страйкують. Страйкують, бо змінами до Податкового кодексу у них відібрано ПДВ. На сьогоднішній день аграрії сплачують ПДВ, але не мають права його компенсувати при експорті. Сьогодні аграрії півдня України навіть не знають, що їм вирощувати на півдні Херсонської області, тому що відшкодування на сою – та культура, яка вирощується на зрошені, втрачає свою привабливість. Ми пропонуємо негайно перенести до розгляду законопроекти 7403-2, законопроект, який розроблений податковим комітетом, 7403-д, для того, щоб повернути гроші аграріям, повернути гроші в село. Є дві пропозиції, тут немає жодних посередників, немає жодних трейдерів, питання стоїть в поверненні ПДВ саме аграрію. Тому ми просимо винести на розгляд ці законопроекти, повернути гроші аграріям, повернути гроші в село. Давайте кожен з нас цим голосуванням подивиться, хто дійсно піклується, а хто це робить тільки на словах. Дякую за увагу. Прошу перенести ці голосування. Дякую. Колеги, я хочу повідомити, що я 10 хвилин тому ставив питання на перенесення, воно набрало 135 голосів. 135 голосів, колеги! Зараз я повідомляю, що вже готовий до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (6052), який ми зранку включили в порядок денний сесії для прийняття рішення. І це була вимога комітету. Отже, це друге читання воно не потребує окремої процедури. Ми переходимо до наступного питання – питання національної безпеки і оборони, 6052. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань національної безпеки і оборони Пастуха Тараса Тимофійовича. Будь ласка, пане Тарас. Шановні народні депутати! Шановні українці! Я хочу всім нагадати, буквально два тижні тому, чи три тижні тому, ми розглядали законопроект, який є доволі важливий для військовослужбовців, які внаслідок своєї служби отримали ті чи інші поранення і в результаті отримали каліцтво чи інвалідність. В результаті такі військовослужбовці далі не могли проходити службу в Збройних Силах і повинні бути звільнені. Що вони отримували? Вони в результаті, повертаючись додому, не могли знайти місце роботи і фактично змушені були жебракувати. Сьогодні ті військовослужбовці, маючи патріотизм всередині, в душі, сьогодні є добра воля Міністерства оборони, Генерального штабу, погодили про те, що міністерство визначає окрему категорію посад, і ті хлопці можуть далі залишитися в Збройних Силах і продовжувати службу. Також Головним науково-експортним управлінням пропонувалося, щоб ми в новій редакції не викладали окремих змін, але запропонували нову редакцію 26 статті, де є підстави звільнення з військової служби і порядок звільнення. В результаті спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом, Службою безпеки, прикордонниками така стаття була напрацьована і як поправка народних депутатів Пастуха та Вінника внесена до цього законопроекту. Крім неї надійшло ще декілька поправок, фактично всі вони були враховані під час розгляду даного законопроекту в другому читанні. І тому комітет прийшов вчора до висновку рекомендувати сесійній залі розглянути даний законопроект в другому читанні і ухвалити його в цілому, з урахуванням тих правок, які були враховані, а також техніко-юридичним доопрацюванням під час оформлення до підпису даного законопроекту. Дякую. Колеги, всі правки, які були подані, узгоджені. Колеги, я справді говорю, всі правки є узгоджені. І тому ми можемо переходити до голосування. Я прошу всіх зайти в зал, зайняти робочі місця і приготуватися до голосування, колеги. Будь ласка, прошу усіх зайняти робочі місця. Хочу теж сказати, що до мене звернулися фракції, які оголошували перерву, щоб ще раз поставити на перенесення 7403-2 і Я ставив 10 хвилин тому, якщо є вимога з такої кількості фракцій, я ще раз поставлю Але зараз ми збираємося на проект Закону 6052. Я прошу всіх відповідально, колеги, до цього закону підійти, спуститись з лож, зайняти місця, бо можете не встигнути проголосувати. Законопроект якісно опрацьований комітетом, одноголосно підтриманий, всі правки враховані і, я вважаю, що ми повинні вийти на позитивне голосування. І я переходжу до прийняття рішення. Отже, ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби) (6052) в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати з техніко-юридичними правками. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 210. Не встигли. Зараз повернемось. Колеги, зараз не виходить з залу, подивіться кого немає поруч і запросіть народних депутатів в зал, колеги. В питаннях безпеки ми не можемо показати недисципліну. Колеги, треба бути на робочих місцях. Українські військові на передовій під час чергування на робочу місці і немає ніяких оправдань для того, щоб вони були відсутні. Так само на місці мають бути усі народні депутати. Я прошу зайти в зал, зайняти місця і приготуватись до голосування. І, будь ласка, не грайтеся з питаннями безпеки і оборони. Я прошу усіх приготуватись до голосування, першим питанням я поставлю повернення до 6052. І я прошу усіх взяти участь в голосуванні. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми повернулись до голосування… Не виходить з залу! Поверніться, Антон! Я ставлю пропозицію повернутись до голосування за проект закону про внесення змін до деяких законодавчих України (щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби) (номер 6052). Перше голосування – це повернення. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати. І прошу проголосувати. Уважно, злагоджено, відповідально. Голосуємо. Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. За-228 Повернулись. Тепер, увага! Перевага всього в два голоси. Будь ласка, ставлю на голосування проект Закону 6052 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Уважно! Кожен голос. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Дуже уважно голосуємо. І прошу підтримати. Голосуємо. Дякую за підтримку. Вітаю авторів. Вітаю комітет. Колеги, як я і обіцяв, зараз в наступний має бути. Прошу приготуватись. Це є 6473. Але я ще раз поставлю. Але це вже заключний раз, колеги. Поставлю на голосування пропозицію, щоб проекти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України олійних культур (7403-2 і 7403-д). Щоб зараз перейти до його розгляду, тобто інші питання відставити, зараз перейти до його розгляду. Хто підтримує дану пропозицію? Прошу голосувати.

За-164 Рішення не прийняте. І ми переходимо до наступного закону. Проекту Закону про внесення змін до законів України щодо уточнення питань військової служби за контрактом (№ 6473). І я прошу підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу підтримати, колеги.

цілі блоки втратили свою актуальність, тобто вже знаходяться в інших законопроектах в процесі розробки і підготовки до другого читання, наприклад, попереднє голосування також стосувалося того, що внесено в цей законопроект. Однак, незважаючи на це, цей законопроект є зараз надзвичайно актуальним, бо в ньому є один блок, на жаль, щодо якого дискусія ще не починалася, хоча вона є однією з найбільш нагальних в країні. Що я маю на увазі? Справа в тому, що цей законопроект з'явився після диверсії на першому складі боєприпасів в Україні, коли у нас згоріла надзвичайно велика кількість боєприпасів. На жаль, вже після реєстрації цього законопроекту була друга пожежа, була третя пожежа, ми втратили велику частину боєздатності цієї країни і деякі питання питання захисту від цих диверсій якраз і покликані регулювати цей законопроект. Що я маю на увазі? Зараз у нас склалася така ситуація, що під час розгляду військкомату заявки щодо підписання майбутнім військовослужбовцям контракту не існує ніякої перевірки чи була ця людина задіяна в терористичних, сепаратистських рухах на Донбасі, чи вела ця людина антиукраїнську агітацію. Тобто жодної перевірки зараз немає і немає підстав відмовити людині, фактично сепаратисту, терористу щодо прийому його на військову службу. Тому ми ніяким чином зараз неубезпечені проти диверсій, які трапляються всередині системи, всередині Збройних Сил України. Тому я дуже прошу підтримати цей законопроект в першому читанні. Дуже прошу зал приєднатися до розробки якнайкращої системи спецперевірки тих осіб… Будь ласка, 30 секунд. ЧОРНОВОЛ Т.М. … які підписують військовий контакт. І дуже прошу зараз його підтримати в першому читанні і далі все-таки підняти цю дискусію і врегулювати це питання хоча б з цього боку. Дякую вам. Запрошую до співдоповіді представника Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінника Івана. Будь ласка, пан Іван. Колеги! Цей проект стосувався, власне, двох блоків. Перший блок стосувався питань гендерної рівності для того, щоб ми українську жінку повністю прирівняли у правах до українського чоловіка в питаннях проходження військової служби,

є не менш важливою, друга частина стосується питань і порядку проведення спеціальної перевірки осіб, які укладають контракт на проходження військової служби. Хочу всім нагадати, що за чинним законом особи можуть мати українське громадянство, можуть не мати українське громадянство, закон дозволяє проходити за контрактом службу. Окрім того, ми маємо ситуацію – збройну агресію Російської Федерації на сході. потужну роботу Федеральної служби безпеки Російської Федерації, вербовочні заходи, які здійснюються скрізь по Україні, по відношенню до громадян України, до чоловіків, які в подальшому, можливо, захочуть проходити з якоюсь недержавною метою, проходити службу в Збройних Силах України. Саме тому ідея авторів законопроекту полягає в тому, щоб за згодою громадянина або особи без громадянства, яка укладає контракт на проходження військової служби таку спецперевірку на вчинення дій проти державних інтересів, територіальної цілісності всієї України провела Служба безпеки України. Водночас, ми підтримуємо ідею, але пропонуємо все ж таки процедуру двох читань, тому що деякі питання взаємодії Служби безпеки України з Міністерством оборони треба узгодити, в тому числі врахувати права і свободи громадянина України, який буде проходити такі заходити перевірочні зберегти головну суть і ідею цього проекту. За основу давайте в першому читанні і в комітет відправляємо і доопрацьовуємо. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Прошу провести запис. До речі, колеги, до уваги мені філологи дали консультацію, що правильно говорити не чи'тання, а читa'ння: перше читa'ння, друге читa'ння. Можливо, ми правильно перейдемо на цю термінологію, бо у нас по звичці було чи'тання, але давайте адаптовувати до сучасної української мови, читa'ння є правильніше і давайте використовувати такий термін під час парламентської дискусії. Отже, Роман Семенуха, від фракції "Самопоміч". Тарасу Пастуху передайте слово. прийняті в першому читанні. І є також норма, яка дозволяє переукладати нові контракти вже терміном не від 3-х до 10-ти років, а від 1-го року до 10-ти. І, власне, на думку Міністерства оборони, Генерального штабу це дозволить все-таки більше переконувати військовослужбовців залишати і продовжувати термін служби не на 3 роки, а на 1 рік, який, на думку військовослужбовців, може бути для них більш визначеним. Єдине питання, власне, яке викликало дискусію, це щодо проходження спеціальних перевірок Службою безпеки. Очевидно, ідея ця заслуховує на своє місце в цьому законопроекті. І, дійсно, нам потрібно продумати алгоритм і механізм, яким чином запобігти потраплянню до лав Збройних Сил, і, власне не тільки Збройних Сил, тому що у нас сьогодні військовослужбовці є і в Національній гвардії, і в прикордонників, і тій же самі Службі безпеки для того, щоб туди не потрапляли люди, які будуть працювати проти української держави. формулювання, яке зараз запропоновано в цій редакції до першого читання, воно є недосконалим і його потрібно доопрацьовувати. Тому ми як фракція підтримуємо дану ініціативу і хочемо попросити, щоб не лише депутати долучилися до опрацювання цієї термінології, а також і відповідно і ті служби, які будуть і далі реалізовувати цю норму закону, власне, Служба безпеки і ті структурні підрозділи нашої держави, які мають мають у своєму складі військовослужбовців. Закликаємо також весь зал підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Рудик Сергій Ярославович. Шановні колеги, надзвичайно важливий законопроект, який потребує негайного схвалення. У ньому є низка норм, які дуже потрібні нам. Ще кілька років тому зареєстрував законопроект, який мав унеможливити прихід на державну службу людей, які запідозрені в сепаратизмі. На превеликий жаль, профільний Комітет з питань державного будівництва і місцевого самоврядування його відхилив, сказавши про те, що буде новий комплексний закон, який… це питання врегульоване буде, але, на жаль, по сьогоднішній день величезна кількість людей, по яким є конкретні докази причетності до сепаратизму, досі перебувають на державній службі і в органах місцевого самоврядування. Законопроект, який ми… пропонується до розгляду, передбачає конкретний механізм, як шляхом перевірки Служби безпеки України ми можемо таких людей не допустити на військову службу. Так, він не ідеальний. Є питання по… колізії по окремим статтям, але це той випадок, коли нам треба прийняти його, і запрошую всіх своїх колег, голосуємо "за". Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде голосувати, і запрошую всіх до підтримки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, зараз буде заключний виступ від "Батьківщини". Тобто через 2 хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Тому я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів в зал, через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. А зараз від фракції "Батьківщина" до слова запрошується Кужель Олександра Володимирівна. Будь ласка. Олександра Кужель. Я підтримую автора законопроекту про те, що, на жаль, цей законопроект дуже довго лежав у Верховній Раді, і багато питань, які в ньому є, вже врегульовані в інших законопроектах. Але в даному законопроекті, наприклад, для мене дуже важливо, як ми захищаємо людей, які повірили в Україні і підписали контракт. По-перше, це якщо змінюється стан здоров'я. Тільки вчора до мене телефонувала людина, яка підписала контракт, але в неї зараз другого ступеню гепатит С, це дуже велика хвороба, але його не звільняють. І я думаю, що нам на друге читання треба виписати не тільки обов'язки цих людей, розуміючи, що прийшли порядні, їх перевірили, але і захист, як ми як держава їх будемо захищати. Бо треба ще зрозуміти чи він за рік служби отримав цей гепатит за тих умов, які ми створили, чи ніше, це перше питання. І друге – той розділ, там, де можна продовжувати строк дії контракту переглядати новий контракт з 1 до 10 років, є сумнівним, тому що він суперечить деяким законопроектам. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Але пропозиція комітету, я нагадую, тільки за основу і ми зможемо до другого читання внести ці правки і ці пропозиції, які ви щойно висловили. Я прошу усіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, колеги в ложі, ну, ви там прижилися, я вам скажу, в тій ложі, вертайтесь в зал, друзі. Пане Попов, Сидорович, в сім'ю вертайтесь. Не чують мене. Отже, колеги... Покличте в залу їх. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Законів України щодо уточнення питань військової служби за контрактом (№6473) за основу, колеги, лишень за основу. І я прошу усіх підтримати і прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати. прошу проголосувати. Голосуємо, встигли, не встигли. Я прошу зараз запросити усіх депутатів в зал. Я поставлю на повернення. Я прошу, колеги… Зараз по фракціях покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 82, "Народний фронт" – 54, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 17, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 0. Я впевнений, ми можемо більше зробити по цьому закону і дати більше голосів. Я прошу, колеги, запросити в зал. Зараз я поставлю спочатку на повернення, а потім за основу знову. Група "Відродження", є принципові позиції? Підтримайте, будь ласка! Це ж підтримка військовослужбовців. Підтримайте, добре? Бо я бачу, що у вас недостатня мобілізація була. Отже, можемо голосувати? Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 6473. Я прошу кожного уважно взяти участь в голосуванні. я прошу підтримати повернення до проекту Закону 6473. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Давайте змобілізуємося і проголосуємо відповідально. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

Ще раз поставлю. Колеги, давайте ми змобілізуємося. І я прошу зараз подивитися, щоб ніхто не виходив з залу, на дверях стати твердо і впевнено, запросити депутатів в зал. Я бачу, колонами депутати заходять в зал. Прошу, колеги, всіх зайняти робочі місця. Ми можемо більше дати голосів. Я переконливо прошу усіх, колеги. Зараз я поставлю ще раз на повернення. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні. Отже, я ставлю зараз на повернення, а потім поставлю знову за основу. Отже, будь ласка, візьміть участь в голосуванні. І я ставлю пропозицію повернутися до 6473. Прошу підтримати і прошу проголосувати. Підтримайте, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Уважно! Кожен голос. Прошу підтримати.

Бачу, що не всі встигли. Так? Отже, ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування за проект Закону 6473. Прошу проголосувати уважно. Будьте на місцях робочих. Прошу всіх уважно голосувати. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-233 Повернулися. І тепер я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Законів України щодо уточнення питань військової служби за контрактом (6473) за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Уважно прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. 17:32:00

Колеги, і наступний закон. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому резерві на особливий період (6474). І я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуєм.

За-161 Рішення прийняте. І запрошую до доповіді народного депутата України Чорновол Тетяну Миколаївну. Будь ласка. 17:32:42 ЧОРНОВОЛ Т.М. У нас через фронт вже пройшло дуже багато українців: тих, які були мобілізовані і воювали; тих, які були військовослужбовцями, але звільнилися з якоїсь причини з військової служби, тобто дуже багато осіб, які отримали реальний бойовий досвід. І держава Україна не може втрачати цей потенціал. Досвід цих людей, потрібно, щоб вони не втрачали навички, потрібно, щоб вони підтримували, потрібно, щоб у нас завжди був резерв, який ми могли би мобілізувати, якщо раптом Росія почне широкомасштабний наступ. Тому нам надзвичайно важливо прийняти Закон щодо військового резерву. Цей закон регламентує виплати, щоби дати окрему мотивацію тим особам, які є у військовому резерві, їздити на збори, підвищувати свої навички, бути в тонусі. Цей закон дає багато різних соціальних гарантій. Цей закон встановлює відповідальність. Звичайно, я вам скажу, що до відповідальності багато дискусійних питань. Але я наголошую, це тільки перше читання. Знову таки, до другого читання запрошую всіх в комітет, ми все обговоримо, щоб закон був максимально досконалий. Але він дуже потрібний, щоб нам на повну потужність запустити нашу резервну службу. 17:34:15 ГОЛОВУЮЧИЙ Дякуємо, шановна пані Тетяна. І запрошуємо для співдоповіді секретаря Комітету з питань нацбезпеки і оборони Івана Вінника. Запрошуємо вас. Колеги, в Конституції України визначено, що захист української територіальної цілісності, незалежності та суверенітету, його економічних та інформаційних потенціалів, є питання всього українського народу. Саме тому в нас є велика категорія наразі осіб, які пройшли вже бойові дії, отримали фактичний бойовий досвід, вони є резервістами. В нас є чинний Закон "Про оперативний резерв першої черги". І цим законопроектом здійснюється спроба взагалі впорядкувати правовідносини держави і громадянина щодо проходження служби як резервіста. Відповідно Міністерство оборони і Генеральний штаб як орган військового управління очікує від резервістів певного обліку, очікує можливості проведення зборів, очікує можливості, напевно, здійснення якихось заходів бойового залагодження з метою в за потреби мобілізації таких осіб, щоб вони були готові, змобілізовані, змотивовані до здійснення заходів на відсіч будь-якої агресії, яка може здійснитися проти нашої країни. Водночас, безумовно, до цього проекту є зауваження. Є науково-експертного управління. Є деякі конкуруючі норми вже з чинним законодавством. Є певна колізія термінів щодо військового резерву чи оперативного резерву першої черги і вже врегульований є обов'язковим. Є питання щодо відповідальності дискусійними виглядають пропозиції змін в Кримінальний кодекс України, диспозитивність цих пропозицій вона теж не є однозначною. Тому комітет пропонує в першому читанні виключно цей проект прийняти наразі, відправити його в комітет. В подальшому в комітеті ми будемо його доопрацьовувати, впорядкуємо порядок реалізації повноважень громадянина і держави щодо військового резерву, а питання відповідальності, я думаю, що будемо окремо взагалі розглядати в іншому проекті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я прошу записатися на обговорення цього законопроекту.

Будь ласка, народний депутат від фракції Радикальної партії, будь ласка, Ігор Мосійчук. "Блок Петра Порошенка", Визначиться з доповідачем по цьому законопроекту . Прошу вас, пане Ігоре. Фракція Радикальної партії Олега Ляшка, Ігор Мосійчук. Наша фракція підтримувала і буде підтримувати всі законопроекти оборонного характеру, всі законопроекти, які направлені на підсилення соціального захисту українських військовослужбовців, українських героїв. У той же час, користуючись нагодою, я хотів би звернути увагу на те, що у вівторок відбувалася в цьому залі от тут от і що відбувається зараз. Тут колеги блокували трибуну, вимагали справедливості стосовно розслідування по Івану Бубенчику. І що ж ми бачимо? Людина, прокурор, маю на увазі Горбатюка, який за це відповідає зараз, коли прокуратура відкликала звинувачення по відношенню до Бубенчика, виступає і каже: "Ні, має сидіти". То ви ж розберіться, хто в чому винен в прокуратурі, тому що в нас 4-й рік йде розслідування злочинів на Майдані, змінилось чотири генеральних прокурора, незмінним залишається один Горбатюк – жодного покараного. І ви його бігаєте і захищаєте по ефірах, по залу і тому подібне. У мене дуже тверда пропозиція до Горбатюка, він або має вийти і сказати чому він це не робить і за які гроші, або вийти на Майдан і застрелитись, тому що ця людина несе відповідальність і на його совісті кров Героїв Небесної Сотні. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова. Запрошую вас, пані Тетяно до слова. З місця буде виступати.

Розроблений він з метою покращення умов проходження резервістами служби у військовому резерві,

за представлену позицію фракції "Блок Петра Порошенка". Будь ласка, Сергій Шахов з трибуни буде виступати, він представить позицію групи "Воля народу". Луганщина, Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, це вкрай важливий законопроект. Якщо ми не будемо будувати і годувати, виховувати свою армію, то будемо платити чужій армії. Сьогодні в українців пусті кишені. У платників податків, яким і так руки викручують, взагалі немає грошей. Пенсіонерів, які не можуть собі купити корку хліба, готові будувати армію. 30 років її рушили. За 4 роки побудували 300 тисяч армії і нам потрібен резерв. ми будемо підтримувати цей законопроект. І я закликаю кожного з народних депутатів підтримати саме цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І, будь ласка, Олександра Кужель, яка представить позицію фракції "Батьківщина". Прошу, з місця пані Олександра буде виступати. Четвертий рік іде війна, яку обіцяв Президент Порошенко закінчити за три місяці. На четвертий рік війни ми починаємо говорити про військовий резерв дуже цікаво. Але всі, хто зараз виступають, чи читали ви цей законопроект? Він передбачає, що людина, яка не отримала повістку, будуть штрафи до 85 тисяч гривень, а є і більше. Ідіть до своїх виборців і розкажіть, ви зараз з трибуни говорите, що треба підтримати солдат, а ми бачили в якому стані вони знаходилися і в більшості провели цю зиму, як хворіють, як ми з вами боремося зараз, щоб їх спасти після того, як отримали каліцтво. І тому, думаю, що цей законопроект треба відправити в комітет на доопрацювання, бо всі, хто тут сидять, будуть вважатися три роки відсиділи в парламенті і що це рік військової служби, бо ви всі тут в резерві. Шановні, давайте захищати тих, хто сьогодні стоїть на захисті країни, а не писати під себе закони. Дякую. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Я прошу запросити депутатів в зал, я прошу голів фракцій дуже відповідально зараз запросити всіх народних депутатів в зал, через хвилину відбудеться голосування. Оскільки прозвучали певні застереження, зараз я надам хвилину для виступу представнику Комітету Івану Віннику одну хвилину. І я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів в зал, через хвилину ми перейдемо до прийняття рішення. Будь ласка, пане Іване. Я вже зазначив це в своєму виступі від комітету, що пропозиції внесення змін в Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс викликають багато сумнівів. Тому, підтримуючи, напевно, критику, яка пролунала від колег з "Батьківщини", з метою все ж таки знаходження якогось компромісного, об'єднуючого рішення я пропоную, наразі, зараз голосуючи постанову про прийняття проекту в першому читанні, відправлення його в комітет до другого читання виключити блок про Кодекс України Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс. Залишимо тільки те, що було головною метою. А відповідальність, якщо буде потреба будемо врегульовувати, коли всі правовідносини по резерву будуть вже працювати належним чином. Дякую. Так, приймається така позиція? Приймається, дуже добре. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення, будь ласка, займіть робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо проходження служби у військовому резерві на особливий період з поправкою, яку озвучив під стенограму представник Комітету з питань безпеки і оборони Іван Вінник в заключному слові. Приймається, так? За основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Дуже уважно, будь ласка, голосуємо. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо. Не встигли. Зараз по фракціям покажіть. Колеги, заходіть в зал, я прошу запросити депутатів в зал. Прошу по фракціям: Колеги, ми найшли компромісне рішення давайте підтримаємо. У питаннях безпеки і оборони я думаю, має бути максимальна мобілізація. Отже, я прошу зайти в зал і зайняти робочі місця. Я прошу приготуватись до голосування. Будь ласка, запросіть депутатів у зал і прошу всіх максимально змобілізуватись. Отже, колеги, назбираємо, будемо чекати, будемо запрошувати. Будь ласка, прошу усіх взяти участь в голосуванні. Перше голосування буде за повернення і вже друге голосування буде за основу. Я прошу всіх підтримати, колеги. Давайте, що ми в Чистий четвер пройшли ті питання, які на порядку денному, давайте гуртом проголосуємо це тільки за основу, до другого читання ми зможемо інші поправки врахувати. Я прошу всіх зараз приготуватись до голосування легко підтримувати армію на ефірах, виявляється дуже важко бути в залі в той час. Отже, прошу підтримати повернення до розгляду проекту Закону 6474. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо.

Ще 10 голосів. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Я прошу членів Комітету безпеки пропильнувати, щоб ніхто не виходив із залу. І навпаки прошу запросити депутатів в зал. Будь ласка, не виходьте із залу. Запросіть депутатів. Запросіть! Добре! Ми почекаємо одну хвилинку. Будь ласка, пані Вінник Іван, одну хвилину. Ми почекаємо хвилину, запросіть депутатів усіх. Колеги, ну, те, що пропонується у питаннях порядку проходження служби у військовому резерві, є досить інноваційним і важливим, у тому числі в соціальному аспекті, який сьогодні важливий в Україні. є пропозиції того, що резервісти будуть отримувати визначену певну заробітну плату у вигляді грошового забезпечення, вони будуть отримувати повноцінний соціальний захист як військовослужбовці, вони будуть мати право отримувати військову пенсію, яку, я сподіваюсь, ми ще в цьому році реформуємо, нарешті, відповідний законопроект ми чекаємо від уряду, незабаром, сподіваюсь, буде внесений. Тому це важливий проект, і давайте все ж таки цю частину з урахуванням тієї компромісної пропозиції, яку я озвучив, зараз проголосуємо і відправимо у комітет, займемося своєю роботою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, голосуємо. Отже, прошу всіх уважно, колеги, зайняти робочі місця. Прошу приготуватися до голосування. Я звертаюсь до всіх фракцій і груп: я прошу підтримати! І "Воля народу", і "Відродження", я прошу підтримати. Колеги! Хлопці! Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду 6474 і прошу дуже відповідально кожного взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримати повернення до 6474. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо,

Отже, колеги, я ще в останній раз поставлю, потім дам пропозицію: в комітет. Запросіть в зал людей, в нас голосів сало менше, чим було. Не виходіть із залу, я ще раз ставлю, колеги, повернутися до розгляду і я прошу усіх взяти участь в голосуванні. Отже, колеги, будь ласка, займіть робочі місця. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати. Я зараз поставлю: в комітет на доопрацювання. Підтримаєте: в комітет на доопрацювання? Давайте, наступна пропозиція, колеги, щоб проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому резерві (64…) повернути в комітет для доопрацювання. Прошу проголосувати і прошу підтримати в комітет на повторне перше читання. Підтримайте, колеги. Прошу проголосувати, прошу підтримати. В комітет на доопрацювання. Підтримайте!

І остання – це суб'єкту законодавчої ініціативи… Колеги, ну, щойно вийшов з залу народний депутат! Ну, чим ви займаєтесь, члени комітету? Я ж казав не випускати нікого з залу! Колеги, будь ласка, не виходіть з залу. Зараз я поставлю третю пропозицію: автору законодавчої ініціативи на доопрацювання. Давайте змобілізуємося. І прошу всіх взяти участь в голосуванні. Отже, третя пропозиція 6474 направити суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Безпековий закон. Михайло! Підтримайте, хлопці! Суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, суб'єкту законодавчої ініціативи – це компромісна пропозиція, давайте підтримаємо її. Будь ласка, давайте її підтримаємо, це буде дуже компромісна пропозиція, яка має об'єднати зал. 6 голосів. Отже… Показують мені, що підходять ще два народних депутати. Зараз я ще раз ставлю на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому резерві на особливий період. Повернемося, добре. 6474. Щоб ми повернулися до його розгляду. І я прошу, колеги, кожний голос! Будьте уважні, відповідально проголосуйте. Я прошу проголосувати за повернення до 6474. Я прошу підтримати. Всі фракції, всі групи, підтримайте, будь ласка. Прошу проголосувати. Прошу підтримати за повернення. Голосуємо, уважно, кожен голос. Будь ласка. За-222 Я бачу, підійшли депутати. Колеги, не виходіть з залу. Я прошу, поверніться. Я бачу, бачу. Не спрацювала картка, я поставлю ще раз на повернення. Отже, займіть робочі місця. кожен голос має значення під час голосування, і я зараз ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 6474. Поскільки кожен голос має значення, будь ласка, візьміть участь в голосуванні. Прошу проголосувати і прошу підтримайте. Підтримайте, Кулініч. Підтримайте зал. Підтримайте, будь ласка, і колег попросіть підтримати. Голосуємо за повернення. Підтримайте, колеги. злагоджено і відповідально голосуємо. Прошу підтримати.

Помилково. Добре. Я ще раз поставлю. Колеги, нам бракує кілька голосів. Будь ласка, верніться в зал і будьте на робочих місцях, коли ми голосуємо. Я ставлю ще раз на голосування повернення до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому резерві (6474). І я прошу зараз взяти участь у голосуванні. Колеги, на моїх очах між собою іде розмова, ви не голосуєте. Проголосуйте, колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу проголосувати. І уважно без помилок. Прошу проголосувати. Голосуємо за повернення.

голосів. Колеги, давайте ще раз попробуємо. Обговорення зараз нам знищить. Заключний раз пробуємо поставити, колеги, інакше законопроект буде відхилений. Якщо ми дійдем до дискусії, депутати розійдуться. Шість голосів. Будь ласка, кожен голос. Я ставлю зараз на голосування. Я бачу. Антон Геращенко, будь ласка. Колеги, голосуємо. Я прошу зараз підтримати пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому резерві на особливий період (6474). Пане Ігор, я вас прошу, ми кожен голос рахуємо. Я дуже вас прошу пане Ігор. Не може так бути, парламент кожен голос рахує. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Проголосуйте, колеги. Проголосуємо всім залом відповідально. Голосуємо! Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Шість голосів. Колеги, мені доведеться відхилити закон, безпековий закон. Добре. 30 секунд – представник комітету. Закон буде відхилений просто. Будь ласка. 17:57:38 ВІННИК І.Ю. Колеги, я бачу, що в залі, не зважаючи на певну політичну єдність, фізично немає голосів. Я розумію, що, напевно, цей проект про військовий резерв буде наразі відхилений, і нам доведеться його опрацьовувати повторно і вносити вже на наступній сесії, це надзвичайно прикро. Що я хочу сказати, у нас наступним йде проект 6689, це друге читання. Я просто прошу спікера Верховної Ради навіть не заходити в цей проект, тому що ми можемо зганьбитися категорично сильно в зв'язку з цим проектом. Справа в тім, що наступний проект збільшує одноразову виплату. Не зайдемо? Добре. Це я хотів єдине, що сказати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я… вже немає сенсу ставити, так? Добре, колеги. По фракціям дати всім слово? Ми не встигаємо. Колеги, ми не встигнемо. Шановні колеги, я зроблю наступним чином, послухайте мене уважно. Ми не завершили розгляд цього законопроекту, але, тим не менше, оскільки ми пройшли всі необхідні процедури, я змушений його відхилити. Я змушений його відхилити. Ще раз попробуємо, так? Давайте ще раз. Ні, так. Ні. Добре, колеги. Я скажу, це дуже прикро, бо ми сьогодні провели дуже продуктивний день і, на жаль, останнє голосування 6 голосів не вистачило. Я хочу порадитись. Я можу на вівторок залишити той закон? Ні, так. Не можу. Отже, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження служби у військовому резерві (6474) я оголошую відхиленим. можна! ГОЛОВУЮЧИЙ. І я хочу вам повідомити, що ми сьогодні провели дуже продуктивний і важливий день. Нами було прийнято чотири закони в цілому, 7 законопроектів – за основу і одну постанову – в цілому, при чому з них дуже важливі системні законопроекти: про національну безпеку, про Дипломатичну службу. дуже важлива реформа парламенту. Це був важливий день, це був гарний день в Чистий Четвер, який пропрацювала Верховна Рада України. Я всіх вас вітаю з цим напруженим, емоційним, але дуже відповідальним днем. І поскільки зараз 18 година, я оголошую, що вечірнє засідання Верховної Ради України є закритим. Завтра о 10 годині я всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. Завтра будуть в нас дебати з урядом, тому я прошу всіх прибути в зал. І о 10 годині завтра всіх очікую для продовження нашої роботи. Дякую вам. До побачення. Дякую